Ще ви представя Програмата за работата на Народното събрание за 21-23 юли 2010 г.: 1. Първо четене на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2010 г. Вносител е Министерският съвет. съвет. 2. Първо четене на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за здравното осигуряване. Вносител е Министерският съвет. 3. Първо четене на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за управление на отпадъците. Вносители са народните представители Фани Христова и Йоана Кирова. Кирова. 4. Първо четене на Законопроекта за изменение на Закона за Селскостопанската академия. Вносител е Министерският съвет. 5. Първо четене на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за народната просвета. Вносител е Министерският съвет. 6.

Законопроект за ратифициране на Спогодбата между правителството на Република България и правителството на Федерална република Германия за финансово сътрудничество. Вносител е Министерският съвет. Законопроект за ратифициране на Протокола от 2005 г. към Конвенцията за преследване на незаконните действия, насочени срещу сигурността на морското корабоплаване и на Протокола от 2005 г. към Протокола за преследване на неподвижни платформи, разположени върху континенталния шелф. Вносител е Министерският съвет. съвет. 9. Второ четене на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за насърчаване на заетостта. 10. Второ четене на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за храните. (Общ законопроект, изготвен от Комисията по земеделието и горите, по приетите на първо четене на 16 юни 2010 г. законопроекти за изменение и допълнение на Закона за храните.) 11. Второ четене на Законопроекта за изменение на Закона за Националния фонд. 12. Ново обсъждане на Закона за изменение и допълнение на Кодекса на труда, приет от Народното събрание на 23.06.2010 г. и върнат за ново обсъждане с Указ № 176 на Президента на Републиката по чл. 101 от Конституцията на Република България. Това е първа точка за утре – четвъртък. 13. Второ четене на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за водите. 14. Второ четене на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за лечебните заведения. 15. Второ четене на Законопроекта за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия. 16. Парламентарен контрол.

който предлага като точка от дневния ред на Народното събрание за тази седмица – 21-23 юли 2010 г., проект на Решение за създаване на Временна анкетна комисия с предмет да установи какъв размер от средствата от излишъка на НЗОК е изразходван от началото на 2010 г.,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

Смятаме, че въпросът е изключително важен, когато се обсъжда актуализацията на бюджета на Касата. От началото на годината имаше един министър Нанев, който съобщи, че към края на миналата година са 860 млн.

крайна сметка се оказа, че се губят много големи пари, внасяни от българските граждани за здравеопазване. Смятам, че въпросът е важен за народното представителство, особено когато се приема и актуализацията на бюджета на Националната здравноосигурителна каса.

Изключително важно е да чуем и правителствената позиция, и някой да ни даде някаква яснота къде са парите на българските данъкоплатци, откраднати ли са или какво? Зная, че в прокуратурата има внесено искане по този въпрос, но там процедурите са по-сложни и дълги.

представител Михаил Миков. Гласували 151 народни представители: за 41, против 76, въздържали се 34. Предложението не е прието.

е постъпило искане от народните представители Мая Манолова и Атанас Мерджанов, които предлагат като точки в дневния ред на Народното събрание за седмицата за 21 23 юли 2010 г.,

Уважаеми господин председател, очаквах от Вас повече старание и повече професионализъм в първите Ви стъпки като заместник-председател на Коректният прочит на чл. 43, ал. 3 във връзка с чл. 78, ал. 3 казва, че необходимият срок, който следва да бъде спазен за внасяне по този ред на проект за решение, е 15-дневен от датата на разпределение на съответните проекти за решение. Видно от отбелязването върху проектите, същите са разпределени на 7 юли – седем дни след законовия срок, тъй като, според Закона за здравното осигуряване, Здравната каса е била длъжна в срок до 30 юни да внесе

по който по извънредния ред могат да бъдат разглеждани тези проекти, което означава, че седмицата, която приключва на 23-и, в петък, няма никаква пречка въпросните два проекта за решение да бъдат включени в дневния ред. Същото се налага и от факта, уважаеми господин председател, че днес като първа точка ще бъде разгледано предложението за актуализация на бюджета на Здравноосигурителната който няма как да се разглежда без Отчета за изпълнението на бюджета за миналата година. Защото, ако си спомняте, там има една разлика от 455 млн. лв., за които от Лекарският съюз е сезирана прокуратурата. Тоест, ако искате да разсъждаваме и да водим адекватен дебат за това как трябва да се актуализира бюджета на Здравноосигурителната каса, това няма как да се направи без анализ на отчета на бюджета на Касата за миналата година,

По начина на водене Вие сте длъжен да допуснете гласуване на двата проекта за решение, тъй като сроковете изтичат утре, седмицата включва и петък. По отношение на сроковете считам, че правилно съм ги изчислил, така че спорът няма да е от тази трибуна и на това място. По отношение на процедурното Ви предложение, искате разместване, така ли? Подлагам на гласуване предложението на народния представител Манолова за промяна в дневния ред. Гласувайте, колеги. Гласували

2. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт. Вносители – Искра Фидосова Искренова и група народни представители. Водеща е Комисията по правни въпроси. 3. Законопроект за изменение и допълнение на НПК.

Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове, Комисията по външна политика и отбрана и Комисията по бюджет и финанси. 6. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за задължителното депозиране на печатни и други произведения. Вносител – Министерският съвет. Водеща е Комисията по културата, културата, гражданското общество и медиите. 7. Законопроект за ратифициране на Спогодбата между правителството на Република България и правителството на Кралство Бахрейн за избягване на двойното данъчно облагане на доходите и имуществото. Вносител – Министерският съвет. Водеща е Комисията по бюджет и финанси. Комисията по външна политика и отбрана и Комисията по правни въпроси. 8. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за авторското право и сродните му права. Вносител – Министерският съвет. Водеща е Комисията по културата, гражданското общество и медиите. Разпределен е и на Комисията по правни въпроси. 9. Доклад за дейността на Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия за периода 20 декември 2009 – 20 юли 2010 г. Вносител е Комисията за досиетата. Водеща е Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред. 10. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за здравето. Вносител – Министерският съвет. Водеща е Комисията по здравеопазването. Комисията по правни въпроси, Комисията по образованието, науката и въпросите на децата, младежта и спорта. 11. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина.

На 15 юли 2010 г. от Националния статистически институт е постъпила информация по следните показатели: - индекси на приходите от продажби в сектор „Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети” за май 2010 г.; - индекси на промишленото производство и индекси на оборота в промишлеността за м. май 2010 г.; индекси на строителната продукция за м. май 2010 г.; - индекси на строителната продукция за м. май 2010 г.; издателска дейност през 2009 г.; - информация за индексите на потребителските цени за м. юни 2010 г. С писмо на председателя на Народното събрание материалите са изпратени на Комисията по икономическа политика, енергетика и туризъм. Материалът е на разположение на народните представители в Библиотеката на Народното събрание. На 19 юли 2010 г. от Сметната палата на основание чл. 37, ал. 2 от Закона за Сметната палата, в Народното събрание е внесена Актуализираната програма за одитната дейност на Сметната палата за 2010 г. С писмо на председателя на Народното събрание програмата е изпратена на Комисията по бюджет и финанси. Актуализираната програма е на разположение на народните представители в Библиотеката на Народното събрание. На 16 юли 2010 г. в Народното събрание е предоставена стенограма от конференция,

водеща е Комисията по бюджет и финанси. Госпожо Стоянова, заповядайте. Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Първо моля за процедура – по точка първа в залата да бъдат допуснати: д-р Нели Нешева – директор на Националната здравноосигурителна каса, проф. д-р Иван Миланов - заместник-министър на здравеопазването, господин Владислав Горанов - заместник-министър на финансите и председател на Надзорния съвет на Националната здравноосигурителна каса, Колеги, подлагам на гласуване направеното предложение.

предложение. Гласували 143 народни представители: за 129, против няма, въздържали се 14. Предложението е прието. Моля квесторите да допуснат посочените лица.

На извънредно съвместно заседание Комисията по бюджет и финанси и Комисията по здравеопазването, проведено на 7 юли 2010 г., разгледаха Законопроект за изменение и допълнение на Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2010 г., № внесен от Министерския съвет на 28 юни 2010 г. На заседанието присъстваха: проф. Анна-Мария Борисова - министър на здравеопазването, господин Владислав Горанов - заместник-министър на финансите и председател на Надзорния съвет на Националната здравноосигурителна каса, д-р Нели Нешева директор на Националната здравноосигурителна каса, госпожа Катя Паракозова – държавен експерт в Министерството на финансите, господин Ивайло Ваклинов – началник на отдел в Националната здравноосигурителна каса, д-р Цветан Райчинов – председател на Управителния съвет на Българския лекарски съюз, и господин Владимир Томов – председател на Конфедерация „Защита на здравето”. От името на вносителя Законопроектът за изменение и допълнение на Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2010 г. беше представен от господин Владислав Горанов. Съгласно предварителния отчет за касовото изпълнение на бюджета на Националната здравноосигурителна каса към 30 юни 2010 г. в приход по сметките на бюджета са постъпили общо 1 255,3 млн. лв., извършени са касови разходи и трансфери за 962,8 млн. лв. и са останали в наличност 292,5 млн. лв. От общата сума на постъпилите приходи и трансфери,

470,6 млн. лв. от трансфери за здравно осигуряване; 0,2 млн. лв. от приходи и доходи от собственост; 6,5 млн. лв. от глоби, санкции и наказателни лихви;

общата сума на разходите и трансферите, а именно 962,8 млн. лв., за административни разходи са платени 16,5 млн. лв., за здравноосигурителни плащания – 921,3 млн. лв., за придобиване на нефинансови активи – 0,6 млн. лв., и за трансфери на Националната агенция за приходите

На основата на касовия отчет за изпълнението на бюджета за първото полугодие е направено очаквано изпълнение на бюджета за 2010 г., което е взето за основа на направеното предложение за изменение и допълнение на приходите и разходите, както следва: Със Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2010 г. са разчетени да постъпят приходи и трансфери общо в размер на 2 519,2 млн. лв.,

от Закона за здравното осигуряване, а именно за всяко посещение на пенсионер при лекаря да се заплаща от републиканския бюджет по 1 лв., и общата сума ще стане 17,5 млн. лв.

Със законопроекта се предлага увеличение на разходите с 220,0 млн. лв. и общата сума на разходите и трансферите да стане 1 909,4 млн. лв. Увеличението от 220 млн. лв. се разпределя – 218,0 млн. лв. за здравноосигурителни плащания, които

на резерва за непредвидени и неотложни разходи, като от 125,1 млн. лв. да стане 127,1 млн. лв. Със законопроекта се предлага сумата от 218 млн. лв. да се разпредели за: здравноосигурителни плащания за лекарства за домашно лечение, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели – 27,0 млн. лв., като сумата 320,0 млн. лв. се увеличава на 347,0 млн. лв.; здравноосигурителни плащания за болнична медицинска помощ – 178,0 млн. лв., като сумата 708,9 млн. лв. се увеличава на 886,9 млн. лв.;

Бюджетното салдо по Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2010 г. е одобрено като превишение на приходите и трансферите над разходите и трансферите с 829,8 млн. лв. В резултат на предложеното със законопроекта увеличение на приходите и трансферите с 53,0 млн. лв. и увеличение на разходите с 220,0 млн. лв. бюджетното салдо се намалява с 167 млн. лв. и със законопроекта се предлага то да се одобри на обща сума от 662,8 млн. лв. По законопроекта се проведе обсъждане с изказвания на становища в подкрепа на законопроекта, както и такива с известни съмнения, че увеличението на разходите с 220 млн. лв. и предложеното им разпределение може да се окаже недостатъчно за някои видове здравноосигурителни плащания.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

Благодаря, госпожо Стоянова. С доклада на Комисията по здравеопазването ще ни запознае нейният председател. Госпожо Атанасова, заповядайте. „ДОКЛАД за първо гласуване на Комисията по здравеопазване относно Законопроект за изменение и допълнение на Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2010 г., г., № 002-01-57, внесен от Министерски съвет на 28 юни 2010 г. На свое извънредно заседание, проведено на 7 юли 2010 г., съвместно с Комисията по бюджет и финанси, Комисията по здравеопазването разгледа и обсъди Законопроект за изменение и допълнение на Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса. На заседанието присъстваха министърът на здравеопазването проф. д-р Анна-Мария Борисова, председателят на Надзорния съвет на Националната здравноосигурителна каса, директорът на Националната здравноосигурителна каса, представители на съсловните организации в сферата на здравеопазването и на пациентските организации. Законопроектът и мотивите към него бяха представени от господин Владислав Горанов. Той информира народните представители, че с предлаганите изменения и допълнения се предвижда увеличение на общия размер на средствата по приходната част на бюджета на Националната здравноосигурителна каса с 53 млн. лв., от които с 40 млн. лв. на частта за здравноосигурителни вноски и с 13 млн. на здравеопазването за заплащане на сумите по чл. 37, ал. 5 от Закона за здравното осигуряване. Със законопроекта се предвижда увеличение на общия размер на средствата по разходната част на бюджета на с 220 млн. лв., от които: - за лекарства за домашно лечение, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели 27 млн. лв.; - за болнична медицинска помощ 178 млн. лв.; - за други здравноосигурителни плащания за медицинска помощ 13 млн. лв.; - за резерв за непредвидени и неотложни разходи 2 млн. целта на предлаганите изменения и допълнения на Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2010 г. е да се осигурят допълнителни средства за реализиране на здравноосигурителни плащания, което от своя страна ще гарантира качествено лечение на пациентите, финансова стабилност за системата и сигурност за изпълнение на медицинска помощ. В хода на дискусията членовете на Комисията по здравеопазването изразиха следните мнения и становища: - Уточни се, че в България хоспитализациите продължават ежегодно да се увеличават неконтролируемо, с над 100 хил. души на годишна база. С приемането на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за лечебните заведения ще се приеме нова Национална здравна здравна карта, ще се преструктурират лечебните заведения за болнична помощ и ще се даде ход на реформата като цяло. Трябва да се отчета факта, че с предлаганите изменения и допълнения на Закона за Бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2010 г.,

НЗОК за 2009 г., тъй като съществува пряка връзка между двата бюджета. Въпреки, че философията на здравната реформа е увеличаване ефективността на извънболничната помощ, чрез което се цели намаляване на хоспитализациите, в законопроекта не се предвижда промяна на средствата за специализирана извънболнична медицинска помощ. За да се постигне целта на реформата, трябва да се насочат повече средства в програми за профилактика на заболяванията и в извънболничната помощ. Становището на Българския лекарски съюз беше представено от председателя на съсловната организация д-р Цветан Райчинов, който изрази принципна подкрепа за представения законопроект. Той уточни че, разходната част на Бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2009 г. е била с разчет за 10 месеца, тъй като поради забавяне в плащанията на изпълнителите на медицинска помощ, последните два месеца на 2009 г. са платени със средства от Бюджета за 2010 г. Представителят на пациентските организации, в лицето на председателя на Конфедерация „Защита на здравето” господин Владимир Томов приветства предвидените със законопроекта изменения и допълнения, но изрази своята загриженост относно предлаганото увеличение на средствата в частта за лекарства за домашно лечение, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели като уточни, че за задоволяване реалните потребности на пациентите са необходими 40 млн. лв., а не предвидените 27 млн. лв. Въз основа на проведеното обсъждане и извършеното гласуване при следните резултати: „за” – 12, „против” – 1, „въздържали се” – няма, Комисията по здравеопазването предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за Бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2010 г.,

отговорното лице, в случая – министърът на здравеопазването госпожа Анна-Мария Борисова. Фактът, че в пленарната зала присъстват високопоставени чиновници, по никакъв начин не отменя необходимостта политическото лице, което отговаря за здравната реформа, да бъде в пленарната зала и да обясни каква е политиката на правителството във връзка с предприетата реформа и по какъв начин ще бъде осигурено нейното финансово обезпечаване. Ние всички сме свидетели на трескавия ход на министър Борисова из страната, в който тя обяснява здравната реформа, приема изработва областни здравни карти, преструктурира здравни заведения, раздава едни пари на болничните заведения, но мисля, че тук е времето и мястото, в което да каже откъде са тези пари и по какъв начин бюджетът на Здравноосигурителната каса ще гарантира изпълнението на пропагандираната от нея реформа? Много Ви моля, господин председател, ако госпожа Анна-Мария Борисова е в страната, да бъде повикана и да дойде в парламента, къде е мястото да се обясняват тези политики, независимо че нейната кариера на министър започна от един кръстопът. Все пак тя беше избрана от българския парламент и тук тя дължи отговор на това какво точно прави в здравеопазването и с какви пари го осигурява.

Добре, подлагам на гласуване процедурното предложение на госпожа Манолова да поканим госпожа министър Борисова да присъства. Моля, гласувайте, колеги.

Благодаря Ви, госпожо председател. Уважаеми госпожи и господа народни представители! Уважаеми господин

В началото на днешното заседание стана дума за това, че тази актуализация трябваше да бъде предшествана от дискусия по Отчета на бюджета, по изпълнението на бюджета на Касата за 2009 г. 2009 г. Въпреки, че се усмихва д-р Шарков, той много добре знае, че между тази актуализация и изпълнението на бюджета на Касата за 2009 г. има връзка. Каква е връзката, уважаеми дами и господа? Връзката е, че с парите от бюджета на Касата за 2010 г. са платени разходите за м. ноември и м. декември 2009 г. Ако не направим тази връзка между двата бюджета ние няма как да имаме обективна информация за това по какъв начин актуализираме бюджета на Касата за 2010 г. Тъкмо затова трябваше предварително да разгледаме отчета на на дейността и изпълнението на бюджета на Касата за 2009 г. и чак след това да преминем към разглеждането на актуализирания вариант на бюджета на Касата за 2010 г. Но, така или иначе, сега сме изправени в ситуацията да коментираме

Те са разпределени по следния начин: 40 млн. лв. за сметка на увеличаването на приходите от здравноосигурителни вноски, 13 млн. лв. за сметка на увеличените трансфери и

По този начин се получават тези 220 млн. лв. Искам да се опитам да направя кратък анализ на увеличението на приходите с 40 млн. Уважаеми колеги, по отчет на Министерството на финансите към края на м. март от здравноосигурителни вноски в Касата са постъпили 662 млн. лв. Тук няма как да не отчетем факта, че това увеличение е предимно за сметка на увеличените пари на самоосигуряващите се. Знаете, че в началото на тази година увеличихме базата и вместо върху 260 лв. те вече се осигуряват върху 420 лв. Това, на първо място. На следващо място, при тази висока неопределеност на приходите в бюджета на Касата до края на годината аз имам известни съмнения, че сумата от 1 млрд. 600 млн. лв. - дано да не се окажа прав,

Казвам всичко това, защото в условия на криза не е ясно дали тези пари – 1 млрд. 600 млн. лв., ще бъдат събрани до края на годината. Тоест остава да бъдат събрани около 1 млрд. лв. за седем месеца до края на годината. Това поставя под известен риск изпълнението на бюджета, защото срещу тези приходи са заложени съответни разходи. По отношение на структурата на разходите, 178 млн. лв. се предлагат 178 млн. лв. се предлагат за увеличение на разходите за болнична помощ. Уважаеми колеги, като философия според нас има огромен проблем, че се предлагат повече пари за болнична помощ, а няма нито една стотинка за доболнична помощ. Философията на реформата, която се провежда в момента, и това, което казва министърът на здравеопазването проф. Борисова, е, че по-малко хора трябва да се лекуват в болниците. А за да се лекуват по-малко хора в болници, тази помощ трябва да бъде оказана в извънболничната помощ. За съжаление това не се вижда от предвидените средства за извънболнична помощ. Там тези средства са нула увеличение като актуализация на бюджета. За сметка на това и противно на това, което се предлага като философия на реформата за намаляване на хоспитализациите, на приема на болни в болници,

а с тези пари актуализираният бюджет предлага на нашето внимание 887 млн. лв. Вероятно се разчита на малкия резерв от 127 млн. лв., за да могат да се покрият разходите за болнична помощ. На практика това означава, че в края на годината Надзорният съвет на Националната здравноосигурителна каса трябва да гласува парите от малкия резерв единствено и само за болнична помощ. Тоест какво казваме на извънболничната помощ? Уважаеми колеги, парите са за болниците, за извънболнична помощ няма да има такива. Това казват числата на актуализирания вариант на бюджета. Добре е, че се увеличават парите с 27 млн. лв. за лекарства и стават 347 млн. лв. Да се надяваме, че ще бъдат достатъчни до края на годината.

Остават 1,5 млн. български граждани, които трябва да осигурят тези 1 млрд. лв. като здравноосигурителни вноски до края на годината, за да можем да изпълним приходната част на бюджета и да разчитаме на коректно изпълнение на разходната част. Така че, уважаеми колеги, ние подкрепяме този вариант на актуализация с надеждата, че всичко в приходите ще бъде в ред. Последното нещо, което искам да кажа във връзка с тази актуализация, е, че проблемите на този бюджет остават, защото остават регулативните стандарти и делегираните бюджети. Оптимистична вест в тази посока – да се надяваме, че това ще влезе в доклада за второ четене, е това, което каза вчера или онзи ден директорът на Националната здравноосигурителна каса д-р Нели Нешева – че така наречените делегирани бюджети ще бъдат преобразувани в прогнозни бюджети, за да може болничните мениджъри да прогнозират

Уважаеми господин председател! Уважаеми д-р Адемов, Адемов, благодаря за Вашата позиция, че ще подкрепите актуализацията на бюджета. Мисля, че това е правилната позиция. Лесно е да се критикува и да се казва, че пари не достигат за финансирането на здравеопазването. Когато предлагаме актуализация на бюджета, смятам, че

да плащат. Другото нещо, което тук според мен не стана ясно на присъстващите, това е Вашата загриженост за увеличаване на парите със 178 млн. лв. за болнична помощ. Доктор Адемов, знаете много знаете много добре, че е подписано споразумение с Лекарския съюз – нещо, което не се беше случвало години наред. Не може подписаното споразумение за финансиране на болниците да бъде прекратено и да бъде показана политика тук, в този момент. (Реплика от народния представител Мая на годината и затова не можем да оставим лечебните заведения без да бъдат финансирани. В противен случай, ако не изпълним ангажиментите си към болниците, тогава вие ще отидете отново при вашите избиратели, ще отидете по районите и ще повдигнете въпроса защо лекарите и болниците не получават финансиране. Получава

Имаме поет ангажимент до края на годината, така че трябва да обезпечим лечебните заведения с финанси. Накрая бих искал да кажа за бюджета. Изключително важно е този бюджет да бъде подкрепен. (Председателят дава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

показва Парламентараният контрол от предната седмица. Това са цифрите, които дава като информация Националната агенция за приходите. Благодарение на вашите мерки неосигурените в България от 1 млн. 200 хил. се увеличиха на 1 млн. 800 хил. Това – първо. Второ, погледнете сметката! До края на годината за болнична помощ остават 268 милиона. Това е казано в мотивите на законопроекта. Това означава по 38 лв. месечно. С тези 178 милиона се добавят по още 25 милиона месечно, което означава 63 милиона месечно. Това показват цифрите. А необходимите средства по отчета до м. май са 88 милиона. Това са коректните цифри. Тоест, ако ние не съберем приходите, няма как да изпълним разходите. Ние ще разчитаме единствено и само на малкия резерв, на оперативния резерв. Без него няма да се справим. Така че да ми обяснявате тук, че със Закона за лечебните заведения ще направите някаква промяна в тази философия ... Тази философия е бюджетната философия, която подкрепя реформата. Срещу реформата трябва да има финансов ресурс. Вие не го предоставяте. Няма нито една стотинка за извънболничната помощ. Нали искате болните да не се лекуват в болница, искате да ги лекуваме в извънболничната помощ? Къде са парите тогава за извънболнична помощ? Това е въпросът, който аз задавам. Благодаря. Други изказвания? Заповядайте, господин Стоилов. Господин председател, госпожи и господа народни представители! При актуализацията на бюджета на Здравната каса ние трябва да погледнем заедно с наскоро приключилата промяна в Закона за държавния бюджет. Тук се предлага завишение на средствата на Здравната каса от 220 милиона. Знаете, че ние, от Коалиция за България, много по-рано – още при приемането на бюджета за 2010 г., а и по-късно, с подобен законопроект за промяна, предлагахме тези средства да бъдат в значително по-висок размер. Ще кажете: лесно е, когато сте в опозиция и когато вие не носите отговорност за държавните приходи и за тяхното разпределяне, да предложите винаги повече от това, което предлагат управляващите. Но искам да припомня, че в самата управляваща коалиция, при приемането на бюджета, бяха обещавани 350 милиона повече още в процедурата на обсъждане на този закон при неговото приемане през м. декември м.г. Тези обещания останаха напразни. Друг е въпросът за тези, които са ги приели като някаква действителност. И сега, вече във втората половина на годината, в един по-малък размер, тази актуализация става реалност. Ако погледнем обаче общото салдо по сектор „Здравеопазване”, ще се окаже, че увеличението е само с около 80 млн. лв., защото при актуализацията на държавния бюджет се намалиха значително средствата, с които оперира Министерството на здравеопазването. В голяма част това не са просто административни разходи, а разходи, които също пряко отиват за лечебна и свързана с нея дейност. Следователно общата сума, с която нарастват средствата в областта на здравеопазването, е общо взето незначителна с предлагания законопроект. Тук вече беше поставен въпросът и за големия брой на неосигурените. Аз искам да предупредя, че ние сме изправени вече пред една критична точка за нормалното функциониране както на Националната здравноосигурителна каса, по подобен начин – и на Националния осигурителен институт. Трябва да се обърне внимание, че тези системи в по-голямата си част на практика са бюджетно финансирани, а и начина на тяхното управление все повече ги доближава до начина, по който се управляват средствата от държавния бюджет. Така че, вместо да се водят някакви откъслечни спорове сега по пенсионната реформа с колко години да се увеличи стажа или по отношение на здравното осигуряване какви отделни мерки да се предприемат, трябва да се започне една по-обща дискусия ще се поддържа ли осигурителния модел, което означава гарантиране на определени приходи и насочването на тези приходи изцяло към функцията, за която те са предназначени, а именно за превенция, поддържане и лекуване на българските граждани, на тяхното запазване, на тяхното здраве и на техния живот. Защото ако този процес продължава с темповете, с които се развива напоследък, само след 2-3 години този въпрос, който сега поставям, ще получи, изглежда, отговора си, независимо дали политиците ще могат да му го дадат. Накрая искам да поставя, може би най-важния въпрос. Тази дискусия днес смятам, че е до голяма степен безсмислена. Аз ще ви кажа защо, въпреки че ние, като членове на Комисията по здравеопазването, подкрепихме увеличението, колкото и недостатъчно да е то. Но казвам, че дискусията е безсмислена, ако един финансов разчет се приема, а той не служи като реално ръководство за действие и за управление на процесите. Забележете за какво става дума. Ние неколкократно поставяме въпроса за управлението на тази част от фискалния резерв, която се формира от пари от здравни осигуровки. Този въпрос продължава да бъде открит – за какво се използват текущо тези средства, налични ли са те към момента или дори ще бъдат ли налични към края на бюджетната година? И практиката да се събират средства от осигуровки за осигуряване на определени права, а да се използват за каквото се намери за добре, е допълнителен демотивиращ фактор и допълнително нарушаване на финансовата дисциплина. Другият голям проблем е, че изпълнителите на медицинска дейност не получават заплащане според извършената работа и това днес никой не може да го отрече нито от ръководството на Министерството на здравеопазването, нито от Здравната каса. Защото дори признатите дейности, които са извършили изпълнителите, включително болниците, не се заплащат нито своевременно, нито в пълния им обем. Официално се изисква Касата да заплаща някъде около 80%, а има болници, където това равнище е на практика около 60%. Значи има още плащания, които висят от предишни месеци – от април и май, и се отива към финансово изтощаване на болниците. От тях се искат високи критерии за апаратура, за медицински специалисти. Много от тези болници в последната година и месеци успяха с големи усилия да покрият тези изисквания, които обсъждахме и които също бяха твърде оспорвани. Когато те покриха в голяма степен тези формални показатели, на тях не им се превеждат средствата за извършената дейност, не затова че тя не се признава, а просто защото не им се плаща дали защото средствата, които постъпват, се недостатъчни или защото това е един умишлен финансов натиск, за да се реализира една обявена политика, която трябва да докаже пред обществото, че много от тези болници са непригодни, че те трябва просто да фалират или да се примирят, или поставени пред финансовото изтощение медицинските специалисти да ги напуснат. Защото доходите на много от лекарите и медицинските сестри в такива болници през последната година значително са намалели и някои от тях започват да си търсят шанса другаде по белия свят или в по-големите български градове, или да се подготвят да заминат за чужбина. Ето това е нелицеприятната картина. Затова днес ние приемаме една куха финансова рамка, ако това продължи, ако тук не излезе ръководството на Здравната каса, което в момента се избира от парламента. Тоест то трябва да отговаря пред парламента и да каже ще се превеждат ли своевременно и в предвидения размер средствата на изпълнителите на медицинска дейност. Без такова категорично заявление този закон остава една хартия без всякакво значение. Последното, на което искам да обърна внимание, за допълнителните средства за реформиране на системата. Разчита се на европейски средства, това беше заявено и от министъра. Но аз искам да поставя въпроса малко по-широко: Защо се поставя условието едно лечебно заведение изцяло да бъде преобразувано, за да може да кандидатства по такива проекти за европейски средства? Има редица лечебни заведения, които търсят много по-гъвкав подход. Те казват: Ние осъществяваме лечебна дейност, ние сме болница за активно лечение, но ние сме готови да трансформираме част от наличните легла в легла за долекуване, за продължително лечение. Защо да не се потърсят тези много по-адекватни форми? Защото, когато един човек се лекува, той иска да завърши неговото лечение на мястото, където е постъпил. Според мен, това е свързано с много по-малко разходи – най-малкото за транспорт, има непрекъсваемост на процеса и има много по-добри грижи за болния. Следователно ние трябва да отиваме към търсене на решения, които са работещи съобразно условията, и да могат такива лечебни заведения също да разчитат на известна финансова подкрепа, пропорционално на преобразуванията, които са предприели. Това са нашите препоръки. Аз затова отново призовавам тук от хората, които отговарят за управлението „Изразходване на средствата за здравеопазването”, да излязат и да заявят дали те ще заплащат така, както предвижда закона. Иначе каквото и да се обсъжда и да се приема остава едно парламентарно упражнение без всякакво социално значение. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС

Благодаря Ви, уважаеми господин председател. Моля Ви да удължим времето на Парламентарната група на Коалиция за България.

защото внесеният днес Законопроект за актуализация на бюджета на Здравната каса е признание – много категорично признание, за крах на една политика - политика, за която опозицията предупреждаваше най-добронамерено есента. Предупреждаваше, че не може неразплащането миналата година да не създаде системни затруднения във функционирането на една изключително важна система. Предупреждавахме, че реформа в здравеопазването не може да се прави без осигуряване на средства и, разбира се, предупреждавахме, че е неморално, некоректно, не само политически, чисто човешки, парите, събирани от българските граждани за здравеопазване, да се използват за други нужди. Отсъствието на министъра днес, липсата на желание да се установи къде са парите от излишъка на Здравната каса, събрани от българските граждани за здравеопазване, показват само едно, че политическа партия ГЕРБ и правителството, блестящо днес със своето отсъствие тук от банките, е решило тихомълком да прокара през Народното събрание една актуализация на бюджета, която: на първо място, е закъсняла; на второ място, е недостатъчна; на трето място, ние трябваше да гледаме актуализацията, след като сме видели отчета за изразходването на средства миналата година. година. Уважаеми дами и господа, как можете да убедите някой да подкрепи това, което предлагате вие – от ГЕРБ и тези, които ще подкрепят това? Имахте договорки със Синята коалиция, с „Атака” – те безрезервно ви подкрепят, след като само за миналата година

средства, събрани от българските граждани за здравеопазване. Тези неразплатени 318 милиона при наличие на излишък, оставен от 2008 г. – 426 млн.,

Уважаеми дами и господа, това, което предлагате днес, освен, че е закъсняло и не е достатъчно. Няма особени аргументи за разпределянето на тези средства. Доктор Адемов каза за съотношението между болнична и доболнична помощ – като политика, като виждане, като осигуряване с пари в актуализацията на бюджета. Може ли някой здравомислещ човек да обясни в тази зала: например, защо се увеличава резерва на Здравната каса с 2 милиона, господин Шарков, като сте го подкрепили в комисията?!

тези, които трябваше да осигурят едно по-широко представителство в управлението на Здравната каса. Изпълнителната власт, и вие като политическа фракция се ангажирахте с директната отговорност и сега търсите съюзници, които да ви помогнат в носенето на тази отговорност. Ние от Коалиция за България ви благодарим за тази покана. Останете си с вашите партньори от Синята коалиция и Пак казвам, няма да подкрепим актуализацията на бюджета, защото тя е закъсняла, недостатъчна, необоснована актуализация. Системата на здравеопазването и българските граждани тепърва ще изпитват резултатите от това управление на системата. И накрая, само още нещо. Уважаеми дами и господа, твърде некоректно е да се събират пари от българските граждани за здравеопазване, а да се харчат за други нужди. Затова чухте тук цифрите – все по-малко ще стават тези граждани, които мотивирано ще си плащат здравноосигурителните вноски, ако щете и да ги съдите, и да ги задържате, и да ги полагате по корем, защото те не вярват на ГЕРБ, че средствата, които се събират за здравеопазване,

Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Аз мисля, че точно преди секунди ние чухме едно изключително силно политическо изказване на господин Миков.

нея никой не поспя от преждеуправляващите да направят, да се опитат да направят реформи в сферата на здравеопазването. Когато политическа партия ГЕРБ дойде на власт, именно с идеята за реформиране на здравеопазването, ние бяхме подложени от Вас и от вашата политическа партия на изключителни атаки. Виждам, че дори в момента прозира не скритата Ви радост за това, че към днешна дата ние се опитваме действително огромните грешки и пропуски, които се трупаха с години и с време, господин Миков, да ги отстраним, защото порочната практика за псевдохоспитализации, порочната практика за източване на пари от Здравната каса, никой не се опита по някакъв начин да спре. Когато ние се опитваме да спрем това, тук се поставя въпроса за болничната и доболничната помощ – аз ще ви обърна внимание на това. Тук е по-важно, че именно в средата на годината, ние се опитваме по един плавен начин да успеем да завършим финансовата година, за да можем да обезпечим лечебните заведения, съответно и в доболничната помощ, със средства, а вие тук от тази трибуна ни критикувате за това, че няма да подкрепите актуализацията на бюджета. Вие открито казвате на гражданите: „Ние ще помогнем кораба да се потопи по-бързо”, вместо в този момент, когато, пак казвам, здравеопазването, мисля, че трябва да бъде именно темата, която да ни обединява. Това съм го казвал и преди, и сега ще го кажа, че здравеопазването не може да бъде само на политическа партия ГЕРБ или на СДС – на Съюза на демократите, или да бъде на ... Политиката в сферата на здравеопазването е политика на цялото общество. тук ще проличи високият ангажимент и дали казвате истината, дали има демагогия, дали това, което мислите, когато ходихте да бутате хората да вдигат стачки по болниците, когато говорихме за реформа и когато не се интересувахте точно по какъв начин ще бъде извършена, Вие сега открито казвате: не, ние няма да подкрепим. Уважаеми колеги, това показва, че тук, от тази трибуна се казва, че реформи в здравеопазването не са необходими, реформи няма да има, реформи, ако има: да си ги правят ГЕРБ за тяхна сметка, ние сме извън това общество, то не ни засяга! Не мога да се съглася и с това, че тази изродена система, която с години беше посочвана – как се източват пари от Касата, вие нормално приемате това. И когато ние поставяме на дневен ред днес актуализацията на бюджета за това, че сме поели ангажимент, че има подписан Рамков договор, забележете, Рамков договор, който до момента вие знаете, че по една или друга причина не беше подписан, и когато ние искаме да запазим един приличен баланс в обществото, баланс на отношенията между пациенти, баланс между отношенията с лекари, вие казвате: не, трошете си главата в този път! Не мога да се съглася с Вас, господин Миков! Що се отнася до политиката и въпроса, който д-р Адемов зададе – да, точно сега, с именно тази актуализация и този плавен финансов преход, който ние трябва да направим – да преминем към реформата в болничния и в доболничния сектор. Естествено, че това не може да стане с магическа пръчка, но то не може да стане и без общото съгласие на тук всички присъстващи, то не може да стане с безразличието, с което ние говорим в момента за спасяването и оздравяването на здравната система в България. Няма как да не изразя своето недоволство от това, че в Комисията по здравеопазване се подкрепя и се подкрепяше именно дофинансирането в момента, изваждането именно на Касата от тази тежка ситуация, с актуализация на бюджета, която сами, както преди малко казахте – вие желаехте. И сега, когато ние я имаме пред нас, вие казвате – ние няма да я подкрепим. Не мога да разбера кога се казва истината, когато се говори на митингите или когато се говори тук, пред хората? Кога загрижеността за здравето на хората е действително реална – дали, когато говорите тук с конкретни мерки и пари да бъде покрита тази финансова реформа или когато говорите, че болницата еди-къде си ще бъде закрита? Така че, аз се обръщам към всички вас: нека действително, когато говорим за финансиране в областта на здравеопазването и то за повече пари, действително да подкрепим, а когато има критични бележки – ще разглеждаме важни законопроекти тук тази седмица, действително да бъдат извадени точни аргументи, за да има един диалогичен спор, а иначе – прехвърляйки в сферата на политиката, обществото няма да спечели от политически спор.

Благодаря Ви, уважаема госпожо председател. Уважаеми д-р Иванов, и аз не знам кога се говори истината? Когато на трибунката отвън размахвахте един меморандум за 350 милиона, есенеска, и тези подкрепящите ви отдясно ви повярваха, и ви подкрепиха? Или сега, когато този меморандум остана един гол афиш за пропагандни цели, и едни обещания. Оставете обещанията, които имате към вашите партньори – как ги изпълнявате, то си е ваша работа, живи и здрави да сте! Вие изчакахте системата хубаво да се срине, държите я в хроничен недостиг, прехвърлихте 318 милиона неразплатени от миналата година, продължавате да сурвакате гражданите със здравноосигурителни вноски, включително самоосигуряващите се лица, не казвате къде са парите от резерва и питате: кога се говори истината? Отговорете си сам!

мен ми е много странна ситуацията, в която днес се намираме. За коя точно реформа говорите? За тази, която провеждахте вие, за тази, която провеждаше господин Нанев, за тази, която провеждаше бившата шефка на Здравната каса, или за тази, която провежда в момента госпожа Борисова? Кажете ми кога някой от сферата на здравеопазването ще изкара повече от една година в управлението на тази система, за да видим някакви реални стъпки в сферата на здравеопазването? Кога някой ще изкара една година? За коя реформа от тези четири човека ни говорите: че сте я провеждали, че я водите и, че върви в някаква правилна посока? Става въпрос за това, че хроничният недостиг на средства вече е опасен за цялата система. Здравеопазването се срива! На Комисията по бюджет и финанси шефът на Лекарския съюз нееднозначно заяви, че независимо от увеличението на средствата те няма да стигнат до края на годината, ще стигнат до края на октомври. Какво правим от м. октомври нататък? Никой не дава този отговор. Или пак ще прехвърлим разходите за следващата година? Затова ли става въпрос? Затова няма да подкрепим, а не защото правим евтини политически дивиденти. Здравето на хората не е елемент от евтините политически надбягвания.

Ние в продължение на една година говорим, че трябваше да има повече пари, че трябваше като правихме бюджета на Касата и в държавния бюджет да не пипаме парите за здравеопазване. Говорихме и продължаваме да говорим, че реформа без пари няма как да се случи. Това е нашата последователна позиция. Актуализацията сега, в средата на годината, от ваша страна е признание за недобър разчет, меко казано. Ние не се отмятаме от думите си. Аз и на комисията казах, че този тази стъпка към по-добро заслужава подкрепа, но ако намерим допълнително още 100 милиона. Защото това са парите, които не достигат до края на годината. И ако бяхте предложили в началото на годината този бюджет да е на нивото на 2009 г., сега нямаше да има тези дебати и щяхме да сме значително по-спокойни, и вие, в продължение, и в правене на реформата. Благодаря.

видно действаме или по метода на изчакването, или управляващите изобщо няма да се включат в дебата. Уважаеми колеги, в условията на криза управляващите правят твърде странни движения, които касаят здравеопазването – намаляване на средствата за здраве, реформа без ясна визия и без ясна перспектива. В резултат на това: хроничен недостиг на средства за здравните заведения и системно неразплащане с болници, аптеки, доболнична помощ. В подкрепа на моето твърдение ще дам само факта, че вчера Здравната каса, в края на м. юли, се разплати с аптеките за извършените от тях дейности за първата половина на м. май. Поредният удар върху системата беше въвеждането на делегираните бюджети и на лимитите на болничните заведения, които поставят всяка една болница пред въпроса дали да събира пари от пациентите си, за да ги лекува или да им откаже лечение. Свидетели сме за първи път на безпрецедентни протести на лекари, фармацевти, джипита, които така и не срещнаха никаква подкрепа и не решиха основния проблем в здравеопазването, а именно своевременното разплащане с изпълнителите на медицинска помощ. На фона на тази печална картинка сме свидетели на парадния бодряшки ход на министър Анна-Мария Борисова из страната, в който тя създава и приема без всякакви законови правила областните здравни карти, преструктурира здравни заведения, слива болници, разделя ги и, забележете, за всички свои дейности тя обещава пари.

Резонен е въпросът: откъде Анна-Мария Борисова борави с тези пари и по какъв начин изобщо реформата има своето финансово обезпечение в бюджета на Здравната каса? Тук отговорът е: следният: няма никаква връзка между провежданата от нея реформа и финансовите параметри на Здравноосигурителната каса; по отношение на доболничната помощ няма нито един лев увеличение, въпреки че, според нея, решението на свръххоспитализациите е чрез акцент върху доболничната помощ. Къде са парите за медицински центрове? Къде са парите за пропагандираните от нея малки болнички с 10 легла и с 48-часов прием на пациенти? По какъв начин ще ги създава? Къде са парите за болниците и за пътеките за долекуване? От парламентарната трибуна тя ми отговори, че от 1 юли т.г. влизат в сила клиничните пътеки за долекуване, но на практика се оказа, че това не е така. Тук аз ще си позволя да изкажа една различна теза от тази, която прозвуча до момента, а именно, че актуализацията на този бюджет е едно безсмислено упражнение, защото то няма никакво реално влияние нито върху финансирането на здравните заведения, а още по-малко върху реформата. Според мен актуализацията на този бюджет е прикриване похарчването на едни пари – на 220 млн. лв. от резерва на Здравноосигурителната каса. Отговор на въпроса къде са парите от резерва на Касата ние така и не получихме. Лекарският съюз пита за 455 млн. лв., които изчезнаха от бюджета на Касата за миналата година. Ние питаме: къде са тези 860 млн. лв., които остави правителството на тройната коалиция като резерв на Касата? Моят отговор е, че тази актуализация цели да узакони похарчването на част от тези пари зад гърба на парламента, абсолютно незаконно

И удълженото време изтече. Има ли реплики? Не виждам желаещи за реплики. Други народни представители желаят ли да вземат отношение по законопроекта?

Уважаеми колеги, в интерес на истината това, което беше казано до този момент от трибуната, с много малки изключения е едно чисто политиканстване, показва непознаване на здравната система и некомпетентност по темата. От опозицията единственото изказване, което може би имаше някаква връзка с бюджета и показваше компетентност, беше на господин Адемов. За съжаление, всичко останало беше непознаване на системата. Искам да Ви кажа, че основният проблем на здравеопазването не е навременното разплащане, госпожа Манолова, а основният проблем е осигуряването на качествена, достъпна и навременна медицинска помощ.

Нищо, нищо не предлагате! Говорите неща, които въобще не отговарят на истината и искате единствено запазване на некачествената медицинска помощ, която се осигуряваше през последните осем години, защото нямаше никаква реформа в системата на здравеопазването. Другото, което стана явно от всички тези изказвания, е пълната липса на последователност. При гласуването на бюджета през 2009 г. на Националната здравноосигурителна каса вашата партия, госпожо Манолова, предложи 401 млн. лв. от здравноосигурителните вноски на българските граждани да отидат в Банката, а сега казвате: защо парите от здравни вноски отиват за здравеопазване? Ами, вие къде ги пращахте? Вие ги пратихте в БНБ. Тогава бяхте „за” това да отидат във фискалния резерв, а сега сте „против”. Кога сте искрени – тогава или сега? (Реплики от КБ.) И кой резерв сте оставили? Кой резерв сте оставили в БНБ?! Когато говорим за бюджета на Националната здравноосигурителна каса, кой резерв вие сте оставили? В края на миналата година на мое питане министърът на финансите каза, че в БНБ има 860 млн. лв., които са средствата на Националната здравноосигурителна каса и са част от фискалния резерв. Ето, това е неговият отговор от 15

Колеги от ГЕРБ, моля ви, недейте да си мълчите! Отговаряйте, когато се лъже от трибуната! Всъщност актуализацията на бюджета на Националната здравноосигурителна каса е трета или четвърта през последните десет години. Затова тя не е такъв прецедент, какъвто прецедент беше актуализацията на бюджета на държавата. Всъщност основните въпроси са два: необходимостта от актуализация на бюджета на Националната здравноосигурителна каса и ефектът, който тя може да постигне и дали той би бил реален с тази актуализация. Безспорно има необходимост от актуализация и аз не мога да разбера отказа за подкрепа на актуализацията с идеята да бъдат направени предложения между двете четения. Според мен актуализацията е ясна и по нея трябваше да има консенсус в в парламента, така както има консенсус в обществото. След като бюджетът, който е предвиден, е изчислен погрешно или е изчислен вярно, но след това е с натрупвани ефекти и е недостатъчен за реализиране на здравната политика от страна на Националната здравноосигурителна каса до края на годината, значи има необходимост от актуализация. Въпросът е, че в мотивите се каза, че се търси постигането на две или три цели, първите две от които бяха осигуряване на качество на медицинската помощ и постигане на финансова стабилност. Уважаеми колеги, аз не съм убеден, че това може да бъде изпълнено на 100%. Може би това е крачка към осигуряването на Касата, може би е крачка към подобряване на финансовата стабилност и гарантиране на финансова сигурност, е недостатъчно, за да гарантира в пълна степен финансовата стабилност на Националната здравноосигурителна каса. Аз наистина, подобно и на други колеги, не разбирам откъде идва оптимизмът за повишаване събираемостта на здравноосигурителните вноски. Не разбирам откъде идва не само на фона на това, че броят на здравно неосигурените български граждани се е увеличил в рамките на тези шест месеца, макар в тази които винаги са били бройката на българските граждани, напуснали страната, но не са декларирали това пред Националната агенция за приходите, все пак увеличението е доста сериозно. В известна степен то е свързано обаче с онази промяна, която беше направена в закона и загубата на здравноосигурителните права вече е при три години назад неплащане на здравноосигурителни вноски, а не само през последната една година. Оттам идва увеличението.

самоосигуряващи се, изпълняват изискванията на закона и здравните вноски от самоосигуряващите се български граждани са увеличени с около 54%.

специално да ускори темповете на възстановяване на нормалното разплащане в сроковете от предишните години с изпълнителите на медицинска помощ. Има нещо малко в извънболничната помощ – за всички онези, които казваха, че няма нищо в извънболничната помощ, и това малко е разплащането на средствата на пенсионерите за здравноосигурителните вноски. Вие гласувахте в предишния парламент това да бъде извършвано от Министерството на здравеопазването, но понеже не беше предвидено в техния бюджет, сега в този е предвидено да бъде изпълнено. Искам да се обърна

проверките, откриват нередностите и спират разплащането за дейности, които в действителност не са извършени.

По отношение на регулативните стандарти и делегираните бюджети, отново има много приказки. В същото време има един много лесен въпрос: кой ги въведе? нито колегите от ГЕРБ, нито ние, когато управлявахме България, въведохте ги вие през последните осем години. А сега сте против?! Кога наистина сте честни – когато говорите оттук, когато говорите по места или когато се събирате на „Позитано”?! Не мога да разбера разбера това. Завършвам и искам да се обърна към всички вас. Много често в Комисията по здравеопазване в предишния и в този парламент имаме нещо като поговорка, в която казваме: „Опитайте се да правите политика за здравеопазване, а не политика от здравеопазването”.

за да се получи истинска дискусия, в рамките на репликата ще си позволя да Ви задам два въпроса: На първо място,

ще Ви моля оттук-нататък да не говорите, че ние сме въвели делегираните бюджети. Знаете, вярно, регулативните стандарти бяха въведени по време на нашите правителства. Но делегираните бюджети се въвеждат за първи път тази година в системата на здравеопазването, това е ваша заслуга и Вие подкрепяте това. На следващо място и това е последното, което искам да Ви кажа: д-р Шарков, каквото и да кажете за нашето участие във властта в сектор „Здравеопазване” – за това, което сме направили и основно за това, което не сме направили, ние получихме политическата оценка. Вие дойдохте с намерението и с надеждата да промените всичко това. Направете го, мина една година!

Това е проблемът при дебатирането на такива сериозни и важни въпроси. По отношение на делегираните бюджети искам да кажа следното: върнете се назад към гласуването на бюджета на Националната здравноосигурителна каса. Вижте предложението, което съм внесъл

Това беше делегиране на бюджетите на районните здравноосигурителни каси, а не на лечебните заведения за болнична помощ, което беше равнозначно, защото никоя районна каса не можеше да надскочи своя бюджет. По отношение как е реализиран излишъкът,

Нямате право на лично обяснение според чл. 50, госпожо Манолова. Не злоупотребявайте с процедурите, много Ви моля! Други народни представители, желаещи да вземат отношение? Няма. В такъв случай закривам дискусията. Поставям на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2010 г., № 002-01-57,

На свое редовно заседание, проведено на 1 юли 2010 г., Комисията по здравеопазването разгледа и обсъди Законопроект за изменение и допълнение на Закона за здравното осигуряване, № 002 01-50, На заседанието присъстваха заместник-министърът на здравеопазването проф. д-р Иван Миланов, представители на Националната здравноосигурителна каса, на съсловните организации в сферата на здравеопазването и на пациентските организации. Законопроектът и мотивите към него бяха представени от проф. д-р Иван Миланов. Той информира народните представители, че предлаганите изменения и допълнения предвиждат промяна в органите на управление на Националната здравноосигурителна каса, като структурата им е заимствана от Националния осигурителен институт. Професор Миланов уточни, че функциите на досегашния директор ще се осъществяват от управител, а на досегашните заместник-директори от един подуправител. Със законопроекта се предвижда и облекчаване на административните тежести чрез въвеждане на задължението въвеждане на задължението НЗОК, районните здравноосигурителни каси и Комисията за финансов надзор да осигурят възможност за предоставяне на информация и за приемане на заявления и документи по реда на Закона за здравното осигуряване по електронен път при условията и по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис и Закона за електронното управление. В хода на дискусията, членовете на Комисията по здравеопазването изразиха следните мнения и становища: Отбеляза се, че има съществена разлика между органите на управление на Националния осигурителен институт и предлаганите със законопроекта нови органи на управление на Националната здравноосигурителна каса. Управителят и подуправителят на НОИ се избират от Народното събрание, а в предложения законопроект се предлага управителят на Националната здравноосигурителна каса да се избира от Народното събрание, а подуправителят да се назначава. здравноосигурителна каса и които изискват дебати, не са свързани с нейните органи на управление. Промяната в структурата им надали ще има значителен принос в решаването на тези проблеми. Въвеждането на задължение Националната здравноосигурителна каса, регионалните здравноосигурителни каси и Комисията за финансов надзор да предоставят информация и да приемат документи по електронен път се счете, че е навременно и необходимо. Въз основа на проведеното обсъждане и извършеното гласуване следните резултати: „за” – 9 гласа, без „против” и 4 – „въздържали се”, Комисията по здравеопазването предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за здравното осигуряване, № 002 01-50, внесен от Министерски съвет Благодаря, госпожо Атанасова. От вносителите има ли желаещи да вземат отношение? Не виждам. Откривам дебатите. Има ли желаещи народни представители да вземат отношение по законопроекта? Заповядайте, госпожо Манолова.

Уважаеми колеги, порочна е тази практика, при която при обсъждането и приемането на важни законопроекти за различни текстове не присъства нито ресорният министър, нито чуваме каквото и да било обосновка от вносителите. Не е нормално да се приема законопроект в пленарна зала без вносителите да кажат какви са техните мотиви, без дебати, без изказвания от страна на управляващото мнозинство. Но в конкретния случай това може би има и своето рационално обяснение, защото мотивите, които са посочени в този законопроект, нямат нищо общо с истинските мотиви. Бих казала, че сме на път да приемем поредния смешен законопроект, който цели решаването на конкретни кадрови въпроси – този път вътрешнопартийни в ГЕРБ. Явно начинът да бъде отстранено едно или друго лице от изпълнението на функцията заместник-директор на Националната здравноосигурителна каса, не може да бъде решено по някакъв нормален или по-елегантен начин, а трябва да се върти цялата законодателна процедура, да се внесе законопроект, да се губи парламентарно време за първо, за второ четене, за обсъждане в комисии, просто за да се махне една личност от заместник-директорското място в Националната здравноосигурителна каса. Ще спестя посочването на конкретни лица. Мисля, че управляващите са напълно наясно каква е идеята на тази законодателна инициатива. инициатива. От друга страна, в желанието си да махнат някого от управлението на Националната здравноосигурителна каса, те въобще не си дават сметка какви поражения нанасят на ръководството и на управлението на този институт. Може би, уважаеми госпожи и господа управляващи, трябваше да има няколко думи анализ какви функции са изпълнявали досегашните заместник-директори на Националната здравноосигурителна каса. Може би тогава щяхте да кажете, че те отговарят за информационната система, за бюджета, за медицинските дейности, за контрола. Но тъй като, така или иначе, в Касата цари принципът „куче влачи диря няма”, не се знае кой пие и кой плаща, и тъй като състоянието на бюджета е пълна мъгла и загадка, според данните, които и Шарков вадеше преди малко, най-добре е изобщо да се закрие заместник-директорското място за човека, който ще отговаря за бюджета. Е, кажете ми при положение, че министрите на здравеопазването всеки път дават различни данни за това какво е състоянието на бюджета и на резерва, това, че Шарков цитира тук някаква негова кореспонденция с финансовия министър с други цифри, като се махне и лицето, което отговаря за бюджета, кой точно ще знае какво се случва с парите на хората за здраве в Касата? И какъв е смисълът от тези безсмислени упражнения, които ние правим – актуализация на бюджета, разблокирване на част от резерва, увеличаване на приходите и прочие, като там така и не е ясно какво се случва с тези пари? Добре, няма ли един от управляващото мнозинство, може и Шарков да свърши тази работа, понеже е много активен, който да отговори на резонния въпрос къде са 455 милиона от парите на Касата от миналата година? Къде са, господин Шарков, като не е осведомен? Елате и кажете къде са – къде са парите от резерва за тази година? Кой и как се разпореди с тях? И тъй като преди малко нямах възможността, поради воденето на председателката, да задам въпрос, ще попитам

Защото такава е сметката – 220 милиона фиктивна актуализация минус парите, които се вземат от Министерството на здравеопазването. От единия джоб вадим, в другия прибираме. В крайна сметка колко, Шарков, са парите за здравеопазване? Колко точно? И дали това съответства на Вашите първоначални искания? Така или иначе, управлението на бюджета на Касата се решава с този законопроект, в който функцията заместник-директор по бюджета се зачерква като ненужна. Аз даже в момента се колебая дали да не го подкрепя. Така или иначе никой нито държи сметка на тези пари, нито води някаква отчетност за какво се използват. Настина, за какво ни е този заместник-директор, след който отговор на въпроса колко пари има в Касата, никой не е в състояние да ни даде? А иначе всякакви аналогии с Осигурителния институт, с въвеждането на фигурата на управител и заместник-управител са смешни. Защото като предмет, като характер на дейност, това са две много различни институции – Здравноосигурителната каса и Националния осигурителен институт. Дейността на Здравната каса е много по-разнородна. Тя включва различни компоненти, различни аспекти – финансови, медицински, информационни, по събиране на вноски и прочие, по финансиране на лечебни заведения. И е абсолютно нормално тук да има няколко заместник-изпълнителни директори, които да извършват съответните функции. Ако пък считате, че така, с премахването на тези функции, ще икономисате някакви пари, спокойно можете да го направите като не назначавате съответните лица на тези длъжности. Не е необходимо да се върти цяла законодателна процедура. И, разбира се, всичко в пълна тишина, без обяснения, без мотиви – едно абсолютно ненужно упражнение. Надявам се, че все пак някой от Правната комисия ще стане и ще даде отговор поне на част от тези въпроси. Все пак това е разглеждане на законопроект, а не една обикновена кадрова смяна.

АДЕМОВ (ДПС): Благодаря Ви, госпожо председател. Уважаеми дами и господа народни представители! Нашата парламентарна група няма да подкрепи този законопроект, защото той е напълно излишен и напълно безсмислен.

функциите на досегашния директор на Касата, оттук нататък да се изпълняват от управител, за мен е ненужно упражнение, защото това нещо можеше да се случи още в края на миналата година, когато се правеха промените в Закона за здравното осигуряване.

19а, който казва, че Националната здравноосигурителна каса има най-малко трима заместник-директори. Да, но директорът на Националната здравноосигурителна каса може да освобождава, да назначава, да променя трудовите правоотношения на заместник-директорите както прецени за добре. Така че, специален законопроект за това

в края на миналата година, когато се приемаха промените в Закона за здравното осигуряване. Затова казвам, че е напълно безсмислен законопроект. Така или иначе е внесен. Той беше подкрепен от колегите от управляващото мнозинство в

има завършено висше образование с образователно-квалификационна степен „магистър” и, второ, има минимум три години стаж по специалността. Аз питам: по коя специалност? Очевидно е, че в действащия закон има заместник-директор, който отговаря по финансовите въпроси, по медицинските въпроси - медицинската дейност, и дейността по информационните технологии. Явно е, че там е ставало въпрос за съответната специалност, за съответния заместник-директор. Тук когато подуправителят е един и има минимум има минимум три години стаж по специалността, трябва да кажем по коя специалност. Много е важно да го уточним – вероятно това ще стане между двете четения. Пак повтарям, точно затова не подкрепяме този законопроект. Има и още едно нещо. Дава се възможност на Националната здравноосигурителна каса, на Комисията по финансов надзор, РЗОК да създадат възможности за обмен на информация по електронен път. Уважаеми колеги, този обмен на информация се прави и сега. Не знам с какви аргументи се предлага това да влезе в законов текст. Може би някои от договорните партньори отказват това да се случи. Още повече, че такива текстове има в рамкови договори и т.н., но това са подробности. Пак повтарям, с тези аргументи няма да подкрепим ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: Благодаря, д-р Адемов. Реплики към изказването? Няма. Други народни представители, които искат да вземат отношение към законопроекта? Не виждам. В такъв случай закривам дискусията. Моля народните представители да заемат местата си в пленарната зала, тъй като предстои гласуване. Поставям на гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за здравното осигуряване, № 002-01-50, внесен от Министерския съвет на 3.06.2010 г. Гласували

Има направено процедурно предложение. Моля народните представители да вземат отношение към него. Моля, гласувайте.

Заповядайте. Дала съм Ви думата. Когато може и когато спазвате правилника, получавате думата - няма никакъв проблем.

Министърът, който се явява един от вносителите на този законопроект, изобщо не участва в дебатите по бюджета. Управляващото мнозинство запази пълно мълчание по тази тема. Несериозно е предложения по актуализация на бюджет да се правят в рамките на 3 дни! Не виждам какво налага цялото това бързане, освен ако по този начин не искате да потвърдите нашето твърдение, че това е абсолютно безсмислено упражнение, куха рамка, която има една-единствена цел – да замете похарчването на една част от резерва на Здравноосигурителната каса. В противен случай бихте си оставили достатъчно дълъг срок, за да могат да се направят наистина разумни предложения за това как да бъдат разпределени тези 220 милиона в разходната част на бюджета на Касата и да се направи преценка дали парите в приходната част са реално събираеми. За да има някакъв смисъл от тази актуализация, е необходимо обмисляне и конкретни коректни предложения. Останалото е отбиване на номер и узаконяване на престъпното боравене със средства, което се извършва в Тоест Вие предлагате срокът да не се намалява. Подлагам на гласуване направеното процедурно предложение за намаляване на срока в рамките на 3 дни по Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2010 г.